Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo saborski zastupnici. Pa evo pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sa Konačnim prijedlogom zakona. Naime, Hrvatski sabor je 13. srpnja ove godine evo većinom glasova izglasao Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zakon je stupio na snagu 3. kolovoza ove godine. Unutar ova dva, dva i pol mjeseca jasno smo zapravo vidjeli da postoje određeni praktični dakle problemi u provedbi pojedinih rješenja i upravo shodno tome i predlažemo pojedine izmjene koje su nadasve praktične naravi i želim odmah jasno reći da na njih imamo puni konsenzus svih socijalnih partnera, partnera, znači i sindikata i poslodavaca, ali i velikog broja civilnog društva, dakle brojnih udruga gdje su neke od udruga moram priznati nas i upozorile na pojedine praktične nedostatke. Pa evo dozvolite mi ukratko nekoliko najbitnijih segmenata. Kada govorimo o trudnicama koje su na bolovanju zbog komplikacija u svezi sa trudnoćom odnosno porođajem, ovoga trenutka zakonodavna rješenja nalažu da se naknada plaće za vrijeme tog bolovanja isplaćuje na teret sredstava Zavoda od prvoga dana, ali da se praktično isplata same plaće da je provodi fizička odnosno pravna osoba, dakle poslodavac, a Zavod unutar 45 dana mora to refundirati. Brojne udruge i civilno društvo su nas upozorili, a imamo i nekoliko prijava da ovakav zapravo sustav bi potencijalno i mogao a i otvorio je put pojedinim manipulacijama i upravo zbog toga predlažemo izmjenu po kojoj će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prvog dana izravno praktično nadoknaditi dakle plaću, znači naknada za vrijeme bolovanja izravno dakle samoj trudnici odnosno rodilji koja se nalazi praktično na bolovanju. Međutim, ono što je bitno da smo postojeća određena rješenja koja su vezana uz privremenu nesposobnost za rad isto tako nastojali izmijeniti. pa reći ću višegodišnjem problemu koji se nije dovoljno akceptirao i moram priznati nekoliko slučajeve koje smo imali u ova dva mjeseca potakli su nas u tom pravcu i na razmišljanje. Naime, što se događa sa ljudima koji odlaze na bolovanja, a da se radi o firmi nekakvoj znači tvrtki koja nije likvidna. Takav čovjek ne samo da je bolestan nego zapravo ne dobija nikakvu naknadu, jer mu sama firma odnosno tvrtka nema što isplatiti. Upravo zbog toga donosimo ovdje prijedlog da ukoliko najmanje u tri kalendarska mjeseca nekakva tvrtka nije dakle likvidna, a ukoliko imamo osobu koja je dakle tu nesposobna za rad znači otišla je na bolovanje da praktično Zavod pokriva znači Dakle, Zavod odmah od prvog dana pokriva troškove privremene nesposobnosti za rad. Ono što mi se isto tako čini pa reći ću to logičnim prijedlogom koji smo dobili od jednog velikog broja udruga, ali ponajprije su to zapravo majke djece koja boluju od zloćudnih tumora, a to smo i uvrstili u Nacionalnu populacijsku politiku kao jedan od naših odrednica, je zapravo rušenje nepotrebnih administrativnih barijera. O čemu se zapravo radi? Uzmimo za primjer bolesno dijete koje boluje od određene teže bolesti. Roditelj uzima dijete, vrlo često odlazi iz svog mjesta boravka, prebivališta u nekakav veliki centar gdje se dijete liječi. Ograničeni broj dana koji smo imali za bolovanje a to je za dijete do sedam godina najviše 12 radnih dana odnosno starije od sedam godina za šest radnih dana, omogućilo je samo takvo kratko bolovanje. Što se tada događalo? Roditelji su se morali vraćati natrag, dakle u svoje mjesto prebivališta odnosno boravka kod istog tog liječnika formiralo se posebno povjerenstvo koje se opet a pro po čekalo nekoliko dana i zapravo se onda donosila odluka o praktično produženju tog bolovanja. dakle istraživanjem koje smo proveli jasno smo vidjeli da praktično niti jednog negativnog rješenja nije bilo. Dakle, uvijek su svi ti zahtjevi bili opravdani i pitanje čemu onda zapravo imati takvu administrativnu barijeru. I upravo zbog toga predlažemo da se za dijete do 7 godina starosti, dakle naknada plaće za vrijeme dakle bolovanja radi njega ili djeteta produži sa 6 na 20 radnih dana, pardon za dijete do 7 godina oprostite umjesto dosadašnjih 12 dana dakle na najviše do 40 dana, odnosno za djecu koja su starija od 7 godina umjesto dosadašnjih 6 radnih dana na 20 radnih dana. I još jedna stvar koja isto tako u ovoj provedbi nam se pokazala zapravo kao manjkava i to je moram priznati problem koji …/Govornik se ne razumije./… također od '93. godine kada zapravo je bio riješen potom je zapravo taj sustav 2000. ukinut, a to je što se događa sa osiguranikom koji ide na procjenu dakle invalidnosti. Naime, od konačnosti rješenja invalidnosti pa do pravomoćnosti rješenja dakle se stvorio jedan prostor u kojem taj korisnik nije dobivao nikakvu naknadu i de facto smo mi od osobe koja je ostvarivala određeni dohodak, kojima bi imala po svim unzusima pravo dakle na određenu isplatu, na određeni dakle iznos mi smo zapravo stvorili socijalni slučaj. I ovdje predlažemo da se u tom razdoblju, a koje vrlo često je trajalo i pet, šest mjeseci predlažemo da se od razdoblja dakle konačnosti do pravomoćnosti rješenja o invalidnosti osiguranik dobija izravno od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 50% naknade plaće. ovo su zapravo neke od mislim najznačajnijih odredbi koje praktično predlažemo u izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona i evo iskreno vjerujem da ćemo zapravo, da ćete podržati u cijelosti ovaj Prijedlog, tim više što ponavljam i socijalni partneri, ali i kompletno civilno društvo koje je i dalo jedan dobar dio ovih incijativa evo čvrsto stoji iza ovih odredbi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Predsjednik Odbora, poštovani ministre. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 61. sjednici Odbora održanoj 18. listopada 2006. godine raspravio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. rujna 2006. godine. Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U kraćoj raspravi Odbor je podržao predložene izmjene i dopune prvenstveno zato jer se radi o predlaganju većeg opsega prava za određene kategorije osiguranika. Tako će se ovim izmjenama omogućiti korisnicima sredstava da nesmetano i na vrijeme mogu ostvariti svoje pravo na naknadu plaće. Zbog potrebe prethodnog stvaranja kvalitetnog i informatičkog povezivanja podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i trenutne nedorečenosti ovog sustava članovi Odbora drže opravdani odredbu da se status osiguranika obvezanog zdravstvenog osiguranja stječe na temelju prijave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje bez prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odredbom da će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje isplatiti naknadu plaće osiguraniku u slučaju kada poslodavac nije u mogućnosti to učiniti zbog nelikvidnosti od najmanje tri mjeseca značajno se poboljšava postojeći sustav mišljenje je članova Odbora. Pravo osiguranika upozoreno je ne bi trebalo biti uvjetovano mogućnošću njegovog poslodavca da mu isplati naknadu plaće koju je prema zakonu obavezan isplatiti. Nakon rasprave članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pohvalan potez Vlade nakon onih zakona o kojima smo onako žučno razgovarali i dugotrajno gdje su se prava osiguranika rezala, smanjivala, dovodila nekako u razinu proglašenih mogućnosti, evo sad se prava malo šire. Čemu ta klackalica? Pa ta klackalica služi naravno političkom, osiguravanju političkog zadovoljstva pred trećim izborima. Da to nije tako onda se ovo što danas ovdje imamo pred sobom naravno moglo dogoditi i pred dva mjeseca, odnosno tri kad smo zadnji puta o toj temi razgovarali. Ali ta klackalica ne ide sasvim ravnomjerno. Ona ode značajno dole, onda se vrati malo gore znate, to kao da vam netko uzme poreza 100 kuna, pa onda 10 kuna vrati, onda ste vi jako sretni kad dobijete 10 kuna na koje niste računali, a zapravo uzeli su vam 90 kuna. Ta situacija se po prilici događa i sa ovim Zakonom. No, naknada plaće od Zavoda, dakle da se eksplicite u zakonu zavod proglašava dužnim osiguraniku je logična stvar. Naime, osiguranik ne sklapa ugovor o osiguranju sa svojim poslodavcem nego sa zavodom. Pa tko bi mu drugi i trebao platiti nego zavod. Loše je što na svim drugim mjestima u zakonu stvar nije regulirana tako da osiguranik neposredno od zavoda dobije novac jer je sa zavodom sklopio ugovor, potpisao ugovor i zavodu plaća svoj doprinos pa bi logika stvari govorila da mu zavod kad se nađe u takvoj situaciji da mu pomoć treba da mu zavod i plati ono što mu je dužan prema ugovoru platiti. Produljeno bolovanje za njegu je neminovni korak, gospodin ministar je i sam rekao da su svi slučajevi kad se tražilo produljenje bili odobreni, a bili su odobreni zato jer su bili opravdani i nema zapravo nekakvog velikog rezona da se da se izbjegavaju dulji rokovi bolovanja za njegu osobe u obitelji. Nitko ili uvjeren sam gotovo nitko to pravo ne zloupotrebljava. Slična je situacija sa invalidima tijekom rada one komisije koja dosta dugo radi za priznavanje invaliditeta. Ljudi su se nalazili stvarno u strašnoj situaciji da mjesecima neki i godinu dana recimo ne dobivaju ništa dok se čeka rješenje njihovog slučaja, plaće više nema, invalidske mirovine još nema, njih nema nigdje i oni praktično postaju socijalni slučajevi a sasvim je evidentno da će taj novac za njih jednog dana biti odobren i biti im plaćen. Sada se predlaže dobro rješenje ili manje loše rješenje, kako hoćete ali u svakom slučaju rješenja da ti ljudi ne moraju ići u pučke kuhinje nego onog onog kog su plaćali čitav život na neki način se pobrine i za taj period dok ne steknu status invalida. I još jedna stvar koja je u zakonu dobro napravljena. Stjecaje statusa osiguranika je pojednostavljeno, nema više onih silnih prijavljivanja na dva, tri mjesta, pa hoće li se čovjek prijaviti ovdje, hoće se prijaviti tamo na Zavodu za zapošljavanje, fondu, jedna prijava je dovoljna da čovjek stekne status. E sad, jedna stvar koju sam jučer pitao na Odboru za zakonodavstvo. Nigdje ovdje nema mišljenja socijalnih partnera. Obično uz takve zakone idu mišljenja socijalnih partnera. Ovdje nema, pa sam pitao je li to zabuna ili što se događa? Gospođa, mislim da je bila državna tajnica ali nisam siguran, rekla je da je to bilo na gospodarsko socijalnom vijeću. Danas ujutro sam pitao sindikati koji su trebali biti, koji su bili na toj sjednici gospodarsko socijalnog vijeća, stvarno je bilo gospodarsko socijalno vijeće prije sjednice Vlade ali ova točka je skinuta i o toj točki gospodarsko socijalno vijeće nije razgovaralo. Nisam siguran imamo li mi pravo razgovarati o zakonskom prijedlogu koji obrađuje ovu tematiku a da socijalni partneri Vlade nisu o tom rekli svoje mišljenje. Pretpostavljam da bi primjedbi imali jer ovo definitivno nisu sve izmjene i dopune ovog zakona koje treba donijeti i uvjeren sam da će vrlo skoro doći do novih izmjena i dopuna zakona. Primjerice samo a uputili smo, klub Hrvatske narodne stranke je uputio u proceduru amandman koji baš poslovnički moram priznati, jer se tiče jednog članka kojeg ove izmjene i dopune ne obrađuju ali svejedno radi se o pomalo suludoj situaciji. U članku 25. kad se govori koja primanja bi se trebala neuračunati u imovinski cenzus da se ljudi oslobode participacije nekako je u tekstu zakonu ispala riječ ne. Pa sad tekst zakona glasi otprilike: u ta primanja koja se uračunavaju u ukupna primanja građana uračunava se i bolovanje i ne znam sva druga primanja koja bi se zapravo trebala izuzeti. Stoga pretpostavljam da je to greška i molim predlagatelja da ako već ne može zbog proceduralnih razloga prihvatiti naš amandman da sam pogleda u članku 25. i vidi da se ta greška Još jedna stvar koje nema. Ako se gospodin ministar sjeća, nedavno je sudjelovao na jednoj TV emisiji gdje mu je jedan gledatelj postavio pitanje. Situacija je ovakva, dvoje roditelja imaju dvoje odrasle, punoljetne djece koji su nezaposleni i prijavljeni na burzi rada, ta djeca oslobođena participacije, roditelji brinu o njima i naravno uzdržavaju ih jer su nezaposleni, s njima su u zajedničkom kućanstvu a roditelji nisu oslobođeni participacije jer se njihova primanja ne dijele na četiri nego samo na njih dvoje pošto su ovo dvoje djece Jedna apsurdna situacija koja bi se vrlo jednostavnom intervencijom u zakonu ili možda u tumačenju zakona mogla prihvatiti. Sve u svemu ovo što sačinjava suštinu izmjena i dopuna ovog zakona naglo nakon svega ljetne stanke jest povećanje prava korisnika i takvo povećanje prava mislim da ćemo svi podržati ali me i dalje brine zašto socijalni partneri nisu imali priliku da o tome nešto kažu. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Andrija Hebrang, izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani zastupnik je netočno naveo sljedeću rečenicu u zakonu kojeg smo nedavno donijeli. Smanjivala su se prava osiguranika. To naprosto nije točno koliko god vi i vaša stranka pokušali dokazati. Naime, novim zakonom osiguranici su dobili puno veću financijsku sigurnost što je apsolutno najvažnije. Dobili su najveći skupu listu lijekova besplatno u Europi, dobili su besplatne preventivne preglede utemeljene tim zakonom, dobili su skraćenje lista čekanja pravom da pregled obave kod privatnika itd. Prema tome, ovo nije suprotno …/Govornik se ne razumije/… donesen u zakonima nekakav preokret kao što kažete. Ovo je nastavak socijalno osjetljive politike

dvije ispravke krivog navoda treba ispraviti, da treba ispraviti dva navoda vaša koji su krivi. Jedan je da je ovo predizborna neka packalica jer da je onda bi čekali još pa bi onda išli s ovim a ne bi išli u 7 mjesecu sa zakonom a sad ga mijenjali. Dakle, mi jednostavno vidimo odnosno Vlada vidi da bi bilo bolje i ispravlja odnosno čini ovaj zakon još boljim. A druga stvar kazali ste kako ovo nije bio na gospodarsko socijalnom vijeću i da nemamo mišljenje gospodarsko socijalnog vijeća. To je netočno. Jutros na Odboru za zdravstvo predstavnik sindikata odnosno čovjek koji je ispred gospodarsko socijalnog vijeća kazao je da podupiru da gospodarsko socijalno vijeće podupire ovaj prijedlog i da su ga razmotrili.

ali moramo reći da se ne radujemo ovakvoj zakonodavnoj politici i praksi kakvu mi imamo. Ovo nije dobra situacija u zakonodavnoj politici iz jednostavnog razloga ne može se ne smije se dogodit da sa prethodne sjednice Sabora na kojoj smo donijeli zakon sada mijenjamo i dopunjujemo taj isti zakon na novoj sjednici. Pazite, ovaj zakon je donesen na 21. sjednici, ovo je 22. sjednica kojoj mi mijenjamo taj zakon pozivom da je praksa pokazala da određena rješenja nisu dobra u tom zakonu i da to treba mijenjati a ta praksa traje mjesec i pol dana. tome, očigledno da nešto nije u redu i očigledno je, to moramo napokon reći, da zapravo jednim dijelom se mi kao Sabor nalazimo u veoma neugodnoj situaciji gdje predlagatelji zakona kad predlažu zakon inzistiraju da je to najbolje moguće rješenje i da praktički neka od stajališta u Saboru izgovorena neovisno sada da li je to iz opozicije ili pozicije se ne uvažavaju braneći čvrsto svoj prijedlog zakona a kad zakon stupi na snagu da se onda brzo mijenja. A ovo je najeklatantniji primjer jer je zapravo iz sjednice u sjednicu došlo do promjene zakona. Drugo na što želim upozoriti. Ova praksa pokazuje da nije dobro odbiti sve prijedloge pa i amandmanske naravi koji se daju na prijedloge zakona samo radi toga što je to dao netko iz opozicije ili zato što je to skrenuo netko tko tko nije u isto vrijeme dogovorio sve sa predlagateljem. Nije dobro jer se pokazuje da na najosjetljivijim zapravo društvenim pitanjima i odnosima u kojima se pojavljujemo i zakoni koji reguliraju poslije toga mijenjamo i dopunjujemo taj isti zakon. Ma šta kolege rekli ali sam predlagatelj piše u obrazloženju ovoga zakona između ostaloga i to, citiram: "U cilju zaštite osiguranica koje su privremeno nesposobne za rad po navedenoj osnovi te omogućavanje da na vrijeme ostvare svoje pravo na naknadu plaće koja prema odredbama zakona tereti sredstva zavoda od prvog dana korištenja ukazuje se nužna potreba izmjene članka 33. važećeg zakona na način da se vrati rješenje iz ranije važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju" itd. Dakle, kolege mi smo donijeli zakon u sedmom mjesecu, promijenili rješenje u starom zakonu da bismo sada to iz starog zakona koje je bilo socijalno osjetljivije vratili nazad da bismo zapravo ostvarili ciljeve koje između ostalog i populacijskom politikom želimo ostvariti itd. Sad znate, čini se da predlagatelj zapravo nije znao što hoće, ali nisam siguran da i sada zna do kraja što hoće jer ne obuhvaća sve izmjene i dopune o kojima je kolega Vuljanić u ime Kluba zastupnika HNS-a već ukazao koje se također otvaraju. Treće, očigledno da ove izmjene i dopune jesu zapravo pokušaj sa socijalnog aspekta dodatno jačanje socijalne dimenzije i pokušaj rješavanja nekih od prava koji pripadaju osiguranicima na kvalitetniji način pa ako hoćete i na način koji zapravo više vodi računa o njihovom socijalnom statusu, socijalnom mogućnostima naših osiguranika, njihovih kućanstava i članova obitelji. Primjera radi, samo naknada plaće za vrijeme bolovanja ako se sada za utvrđenu bolest najviše do dvadeset radnih dana a prije je bilo šest dana odnosno za djecu do sedam godina starosti na četrdeset umjesto dvanaest radnih dana sasvim je jasno da je to itekako važno i osjetljivo pitanje. Ali, ono što je isto tako važno napomenuti postavlja se pitanje zašto smo mi u Saboru zastupnici Hrvatskog sabora bili toliko zločesti, toliko socijalno neosjetljivi kad ima novaca, ima mogućnosti da smo to izglasali na prošloj sjednici pa se sada mora mijenjati. Opet govorim, ne ulazeći uopće u to tko kojoj stranci pripada. Neću ulaziti čak ni u tome na one sve kritike i opservacije koje je vladajuća stranka i koalicija doživjela u vrijeme donošenja zakona i nakon toga vezano za to pitanje socijalne neosjetljivosti, ne od opozicije, od građana, koja ima prilike slušati redovne emisije koje se odnose na pitanje zaštite umirovljenika, zaštite zdravlja naših osiguranika itd. na radiju, televiziji i zna o čemu govore. Mislim da nije dobro i zbog toga treba na ovoj stvari itekako jasno i otvoreno ukazati. Četvrto, mi iz opozicije naravno po prirodi smo stvari kao opozicija upozoravamo na čitav niz negativnih situacija, između ostaloga sa ciljem da se one otklone pa i da to otkloni vladajuća koalicija na vrijeme i popravi stvari. Jedna od njih je financijska nedisciplina i problemi koji su vezani uz financijsku nedisciplinu pa i problemi zdravstvenog osiguranja koji su rezultirali samim pitanjem pomalo i dubioza pa i financijske discipline. I naravno da sada podržavamo skraćivanje svih rokova u vezi sa plaćanjima i u vezi rješavanja, ali ostaje pitanje koje visi u zraku, šta je sa potraživanjima u odnosu na pravne osobe kada Republika Hrvatska preuzima obavezu vezano za plaćanje. U tom kontekstu dakako da ćemo mi podržati i ovo pitanje kada se radi o izmjeni i dopuni članka 41. vezano za problem pitanja invalidnosti. Međutim, htjeli bi upozoriti da u važećem članku 41. pored ovoga stavka 2. koji se mijenja i dopunjuje postoji i stavak 4. koji govori da je osiguranik ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava zavoda najdulje do navršenih dvanaest mjeseci neprekidnog bolovanja osim ako je bolovanje produljeno zbog razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka a to je između ostaloga i ocjenjivanje preostale radne sposobnosti i invalidnosti. E, sada se postavlja pitanje šta je sa slučajem kad mirovinsko invalidski zavod ocijeni invalidnost ali nije ocijenio da je invalidnost takva da bi se moralo ići u prestanak radne sposobnosti u invalidsku mirovinu nego se radi o umanjenoj radnoj sposobnosti zbog preraspodjele na druge poslove i radne zadatke mi ćemo plaćati plaću na teret zavoda a ne postavlja se pitanje da li je tada osoba uopće na bolovanju ili ne kao što je stavak 4. presumirao važećeg zakona. To je broj jedan. I broj dva, postavlja se pitanje a šta je sa akontacijom koju u takvim slučajevima kad vezano za umirovljenje i sa naslova invalidske mirovine donosi mirovinski zavod neovisno što nije stupio prije …/Govornik se ne razumije./… pravomoćno rješenje on određuje akontaciju mirovine koju privremeno prima. Ako nije odredio akontaciju to znači zapravo da nije …/Govornik se ne razumije./… s naslova invalidnosti. To je prvi problem. I drugi problem koji se otvara to je pitanje na osnovu koje plaće, ovdje piše plaće ali se ne govori o kojoj visini plaće i kojih 50% plaće. Da li tog radnog mjesta te osobe, osiguranika ili se radi o prosječnoj plaći Republike Hrvatske. To ne ovisi samo o ovom zakonu nego ovisi o dužini bolovanja na kojem se on nalazi. Prema tome, u takvoj situaciji čini nam se da ova izmjena koja ima dobar cilj koji želi postići nije do kraja razrađena. Trebalo bi zapravo voditi računa da iza toga bi trebalo možda donijeti i urediti još nekoliko članaka zakona da se jednostavno poslože stvari do kraja. Još jednu stvar. Naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad osiguranika zapravo je bolovanje, ali i zbog nelikvidnosti ako nije u mogućnosti to učiniti pravna osoba od najmanje tri kalendarska mjeseca. Šta znači to ako postoje pravne osobe u Hrvatskoj koje više, najmanje 3 mjeseca ne plaćaju, isplaćuju plaće? Ako se ja dobro sjećam, govorim doduše napamet, nisam provjerio u Zakonu o stečaju, čini mi se da tamo govori o 60 dana. Šta mi zapravo ovdje radimo? Ne idemo mi samo u korist osiguranika da dobije kakvu takvu zajamčenu plaćicu, nego mi zapravo ponovo jačamo financijsku nedisciplinu. Ovdje bi meni bilo logično da je dodan još jedan zahtjev da takvo plaćanje s naslova neisplaćene plaće radnicima koje nisu podmirila trgovačka društva imaju prioritet na Trgovačkom sudu i da traži izmjene Zakona o stečaju. Je, ali to nije riješeno, prema tome to zahtijeva i izmjene i nekih drugih propisa koji u takvoj situaciji ulazimo itd. U protivnom ćemo se naći u situaciji, kao što sam jučer bio na nekakvom sastanku, na jednom sastanku ne nekakvom, vrlo ozbiljnom, vrlo osjetljivom sastanku na kojem nam je između ostaloga predstavnik hrvatske Vlade rekao evo mi vodimo rezultiranje jednog poduzeće, između ostalog osigurali smo minimalnu plaću i to isplaćujemo ali ne plaćamo zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Pa za Boga miloga, ako to radi Vlada, ako mi sad donosimo zakon po kojem kažemo da pouzeće i pravne osobe koje neće plaćati plaće radnicima osiguranje, tereti se Zavod za zdravstveno osiguranje. Pa šta mi radimo? Zapravo produbljujemo pitanje financijske nediscipline i problema koji su u tom dijelu … mi bi morali raspravljati o nečemu drugom. Ja sve očekujem vrijeme kad ćemo mi ovdje sjesti pa raspravljati da netko neće moći kao pravna osoba isplatiti plaće ako nije osigurao da se plati do mirovinsko, zdravstveno osiguranje itd. doprinosi koji su neophodni, potrebni vezano za zajedničke djelatnosti. to je, to su pitanja koja su veoma ozbiljna i na koja mi kao klub želimo upozoriti vezano za ove izmjene. Zašto osobito sad? Zato što mi smo sigurni da ove izmjene i dopune zakona su uvod u seriju izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Ne samo sa naslova socijale, ne samo s naslova financijske discipline, nego i sa naslova koji su vezani uz pitanja koja će biti vezana uz položaj invalida, Zatim, to je pitanje koje će biti vezano uz položaj onih koji se mogu osloboditi participacije, pa i pitanje ispravnijeg tumačenja i zakonu reguliranja šta je to zajedničko domaćinstvu i da da li članovi zajedničkog domaćinstva koji uzdržavaju punoljetne osobe između ostaloga imaju pravo na oslobođenje od participacije vezano uz ono što moraju dijeliti s njima, a ne samo s naslova čiste formalnosti u kojoj se kaže e pa vas primjerice otac i mati imaju nekakva primanja oni će biti oslobođeni ako ta primanja po glavi ne prelaze toliko i toliko, odnosno prelaze toliko i toliko. Ali ako su djeca u pitanju neće se uračunavati jer su ona punoljetna, a svejedno zapravo oni ih uzdržavaju itd., itd. Prema tome, to su pitanja koja će se sigurno otvoriti koja će tražiti dodatno pitanje, kao što će se otvoriti bez obzira na pitanje da mi imamo nešto, najpovoljniji odnos između generičkih i autohtonih lijekova vezano za dvojnu listu. Možda u ovakvoj situaciji, ali će se svejedno dodatno otvoriti pitanje da li neki lijekovi mogu, pogotovo kad se počne primjenjivati lista dvojna, generična, može i trebaju da uđu na onu listu koja je izvorna. Zašto? Vodimo računa da su naši osiguranici korisnici medicinskih usluga, prije svega osobe starije životne dobi, umirovljenici koji su inače u teškoj socijalnoj situaciji, neće imati sredstava za određene vrste lijekova, plaćaju. u medicinskim krugovima oko nekih vrsta lijekova koje nemaju odgovarajući generički supstitut, a nisu uvršteni na redovnu listu. Prema tome, mi ćemo biti sasvim sigurno, ja govorim ovdje o tom pitanju kao laik, govorim ono što sam slušao i i pratio kao komentare primjerice na Hrvatskom radio koja, redovna emisija koja se može slušati u 9 sati itd., itd. odgovarajućeg dana kada se prenosi. Prema tome to će uslijediti. Mi toga moramo biti svjesni, kao što moramo biti svjesni i odnosa između dopunskog osiguranja i participacije koja je kod nas uvedena. Mi ćemo ta pitanja urediti ne mislim time da dopunsko osiguranje ne treba, treba brisati. Dapače, treba ga ostaviti, ali će trebati dodatno precizirati koja prava, obaveze i odgovornosti osiguranik s tog naslova može imati i dodatno, ono što Zavod, odnosno država mora osigurati. Raduje nas ovo pitanje da je napokon sazrjela definitivno svijest vezano za izmjenu članka 5. da praktički u Republici Hrvatskoj sve osobe koje imaju prijavljeno prebivalište ili imaju dozvolu rada moraju biti zdravstveno osigurane i da nema nikakve onda potrebe se prijavljivati Zavodu za zapošljavanje itd. O tome smo govorili kada se zakon donosio. Dovoljno se prijaviti Zavodu za zdravstveno osiguranje. Automatski se stječe stječe zdravstveno osiguranje, a naravno onaj koji će se zaposliti taj postaje obveznik plaćanja zdravstvenog doprinosa sukladno ovom zakonu i naravno svim ostalim propisima u Republici Hrvatskoj. Prema tome, hoćemo reći da ovaj pomak koji se sa ovim izmjenom i dopunom ostvario mi ćemo podržati. Upozoravamo na neka od rješenja koja se ovdje nude da će izazvati problema oko primjene i provedbe zakona, ali su bolja nego što su bila prije pa ih podržavamo. I upozoravamo na potrebu daljnje izmjene i dopune postojećeg zakona, jer to pitanje, ta pitanja nisu do kraja kvalitetno kvalitetno riješena. Između ostaloga i zbog brzine koja se primjenjivala kod donošenja u 7. mjesecu ove godine. I zadnju stvar što želimo reći, nije dobro da se u obrazloženju zakona po hitnom postupku obrazlože zašto je potrebna obaveza, odnosno daju obrazloženja zbog čega zakon može stupati na snagu prije lakacije, propisanog Ustavom propisanog minimalnog lakacia legis. To treba biti posebna stavka, posebna točka u obrazloženju zakona i same odredbe članka, primjerice u ovom konkretnom slučaju 8. kako to Ustav nalaže. Ali je bolje ikako nego nikako. I u tom pogledu pohvala predlagatelju, po prvi puta je u zadnje vrijeme obrazloženo to na kvalitetan način zbog čega se predlaže ranije stupanje na snagu. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Marko Turić. krivi navod gospodina Arlovića koji je rekao da velika je zamjerka i greška što je ovaj zakon donesen u srpnju, a sada se on ispravlja. Ako je nešto na korist potrebitog čovjeka, onda tu greške nema. Usput ću spomenuti da u ovoj sabornici su se donosili i ustavne promjene iz sjednice u sjednicu. A osim toga, pa ako bi bila i greška, čak i grijeh kaže se ljudski je griješiti, ali đavolji je ustrajati. Hvala. MDS-a, poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege, dozvolite da jedanput sa ove govornice kao zastupnik i kao liječnik izrazim zadovoljstvo što mogu raspravljati o jednom prijedlogu zakona koji podržavam i osobno kao zastupnik i liječnik i isto tako mogu to učiniti u ime kluba regionalnih stranaka. Bez obzira na ovu podršku s obzirom na karakter rasprave i mi smo odlučili reći nekoliko načelnih riječi. Ja bih prije svega ponovio jednu stvar koju sam puno puta rekao u ovoj u ovoj sabornici. Došlo je vrijeme zaista da Hrvatski sabor razmotri pitanje koliko puta se jedan zakon može izmjenama i dopunama i već sam se jednom, mislim prošlu sedmicu našalio, mislim da nije dobro da taj broj bude prevelik i koliko god to se činilo apsurdno, to se i sada pokazuje. Naime činjenica je da smo o puno stvari koje se ovim izmjenama i dopunama predlažu i koje gospodine ministre podržavamo, raspravljali recimo u prethodnoj raspravi o paketu zdravstvenih zakona, zatim u prvom i u drugom čitanju u paketu zdravstvenih zakona. Bilo je puno amandmana koji su na sličan ili ovakav ili malo drugačiji način rješavali sa područja, bilo je još nekih drugih koja nisu uvažavana. Možda je ovo što je gospodin Arlović kazao kao primjedbu mislim načelne prirode primjedbu da od sjednice do sjednice mijenjamo zakon, ustvari može biti i znak nečega dobroga a to je da nam se pomjera i brzina shvaćanja toga da neke stvari moramo uređivati drugačije nego što smo u nekim periodima unazad. retorikom, igrom riječi mi možemo govoriti o tome kad su i gdje se izgubila određena prava osiguranika. Da li su ona umanjivana konkretno na ovaj ili onaj način, ali činjenica da se ona ovim izmjenama i dopunama povećavaju. Opseg se povećava, to znači da se jedanput i taj opseg smanjio. Ja samo želim podsjetiti da smo u procesu smanjivanja opsega puno puta govorili iz pozicija da smo bili protiv tih smanjivanja. Ja to ne bih dovodio u vezu sa dnevnopolitičkim potrebama. Ja osobno mislim da je hrvatsko društvo zadržalo u sebi dovoljno socijalnu nit da znamo i da ćemo zajednički u godinama koje dolaze obranite se od toga da postanemo jedno nesocijalno društvu i mislim da ćemo sačuvati karakter Hrvatske države kao socijalne države, a da je onda područje zdravstva vrlo vrlo važno. Sve ovo što se ovdje predlaže apsolutno je za pozdraviti i prihvatiti od promjena u vezi bolovanja temeljem trudnoće do preko naknade plaća za bolovanje za pratnju bolesne osobe. Ovo oko djece nema se što komentirati, za podržat je i isto tako i za njegu supružnika. Pitanje kojim se poboljšava period u kome invalid čeka konačno rješenje apsolutno je za podržati kao i ovo pojednostavljivanje načina kako se stječe status osiguranika. Dakle mi kao klub regionalnih stranaka ovo podržavamo, ali bismo na kraju htjeli jednu stvar reći. Htjeli bismo gospodinu ministru još jedanput ponoviti. Bilo bi dobro da resor zdravstva u ovoj državi stekne pravo da otvori pitanje koje je temeljno i koje ako ga otvorimo može dovesti do toga da riješimo uzroke koji generiraju probleme u hrvatskom zdravstvu, a to je prije svega njegovu nelikvidnost. To je pitanje sustavnog financiranja zdravstva. Opet ću kazati da ja osobno smatram da ne može niti Međunarodni monetarni fond, niti njegov predstavnik u Zagrebu gospodin, sad jednog grčkog prezimena, u hrvatskim medijima izlaziti sa tvrdnjom, hrvatsko zdravstvo ne smije trošiti niti jednu kunu više nego što to sada čini. To nije njegovo pitanje uz sve uvažavanje i gospodina i vjerojatno njegovog poznavanja hrvatske bilance i javne potrošnje u kojoj je i zdravstvo. O tome moramo odlučivati mi. Mislim da će razvoj hrvatskog gospodarstva omogućiti da u idućim godinama mi možemo sustavno povećati izdvajanje za hrvatsko zdravstvo, da možemo riješiti godišnju kroničnu kroničnu nelikvidnost od 2 milijarde i da možemo donijeti zakone koji će biti na tragu toga da imamo zdravstvo kakvo smo uvijek imali jer hrvatsko zdravstvo se u kontinuitetu od preko 100 godina u kontinuitetu rada Hrvatskog liječničkog zbora može ponositi svojom razinom i mislim da smo to u stanju i osigurati. Ne vidim da bi te dvije milijarde trebale biti takav veliki problem i da one mogu biti predmet kojim se instrumentalizira u odnosima Hrvatske sa međunarodnim monetarnim institucijama. Eto toliko, samo prigodom teme zdravstvenog zakona koji podržavamo iako smo uvjereni da u Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju ima još stvari koje će trebati korigirati, a bit će i u Zakonu o dopunskom zdravstvenom osiguranju jer ja mislim da hrvatske građane zanima kad će se pojaviti te police za dopunsko osiguranje, vi gospodine ministre o tome morate razmišljati kao o nečemu što će vas hrvatska javnost uskoro pitati. Mi moramo ponuditi model da hrvatski osiguranici mogu imati i dopunske police, a pod ovim uvjetima kojima je sada to zakonom određeno, nisam siguran da će osiguravatelj imati interesa. Prema tome i tu će nas čekati izmjene i dopune ako budu dobre i njih ćemo podržavati. Hvala. Za klub HSS-a, poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo zaista je neuobičajeno da na dvije sjednice hrvatskog Parlamenta donosimo izmjene i dopune zakona. Ja sam uvijek bila i moj klub je uvijek bio za to da se izmjene i dopune zakona donose uvijek kada za to postoji potreba kada je praksa pokazala da postojeća rješenja nisu dobra. Praksa nas je prisiljavala da nalazimo bolja rješenja i u tom dijelu ne bi bilo nikakvih primjedbi. Međutim primjedbe imamo zbog toga što na sve ovo što se danas rješava ovim prijedlogom nudi rješenje ovim prijedlogom na to smo ukazivali na kao manjkavosti i kod izmjena i dopuna zakona koji smo koji smo raspravljali i koji smo donijeli polovicom 7. mjeseca, odnosno prije tri mjeseca. Dakle ovo nam je jedna pouka da u stvarima koje reguliramo radi općeg dobra u interesu naših građana, ne trebamo biti toliko tvrdoglavi i biti uvjereni kako su naša rješenja najbolja i da ta rješenja ne treba korigirati. Ukazivali smo na manjkavosti, amandmanski je bilo predlagano, međutim predlagatelj to nije htio čuti i nije htio slušati. kod porodiljskih, kod bolovanja zbog očuvanja trudnoće dakle ponovno isplaćuje poslodavac, ali poslodavac upućuje zahtjev zavodu, zavod je to dužan refundirati u roku od 30 dana, a zavod direktno onda ako poslodavac iz razloga nelikvidnosti nije u mogućnosti isplatiti plaću tri kalendarska mjeseca. Ovaj stavak članka 2. izmjena i dopuna čini nam se nejasnim. Ovdje se ne vidi tko upućuje zahtjev, kada upućuje zahtjev i kad će to u stvari dobiti. Postavljamo sada pitanje da li postoji, dakle mi u klubu Hrvatske seljačke stranke podržat ćemo ove izmjene i dopune, ministar ponovno kaže da taj prijedlog podržavaju svi socijalni partneri, gospodine ministre, ali to isto ste nam rekli kod izmjena i dopuna zakona iz 7. mjeseca, da su i onaj prijedlog zakona podržavali svi socijalni partneri i da bi se sada nakon mjesec i po dana pokazalo da postoje moguća bolja rješenja, nemojte nam molim vas sada ponovno reći da postoji suglasnost svih socijalnih partnera, a za mjesec dana ćemo utvrditi da postoji bolje rješenje. Promatram dakle ovu odredbu zakona kao pravnik. Promatram ju u kontekstu zaposlene žene, jer na čuvanju trudnoće može biti samo žena. I nitko drugi. Kad smo raspravljali o ravnopravnosti spolova, tada smo uočili da je žena diskriminirana posebice u sferi rada, da joj je teško doći do posla, da je izložena pitanjima da li je udana, koliko ima godina, da li je u drugom stanju i da li će biti u drugom stanju. Između ostalog se navodilo upravo i ovo, da poslodavac mora platiti komplikacije trudnoće i ovo i ono, poslodavac zanemaruje to da će uvjetno rečeno nakon 30 dana dobiti refundaciju naknade za porodilju, on to zanemaruje navodno se tvrdi da ta uplata i nije redovita i i to je jedan od razloga zbog čega je žena neravnopravna na tržištu rada. A ako želimo ovu odredbu zakona gledati u kontekstu nastojanja ove politike da se otkloni diskriminacija žena u sferi rada, možda bi onda bilo bolje da smo u ovom članku rekli da naknadu bolovanja za vrijeme bolovanja isplaćuje direktno Zavod. I da to reguliramo kako to ide. I tada ne ovisimo o volji poslodavca da on isplati, kad će isplatiti, pa da li će biti nelikvidan, neće biti nelikvidan, pa tko će podnijeti zahtjev, pa neće podnijeti zahtjev. Vrijeme prolazi gospodine ministre. ako želimo zaštititi ženu, ako želimo otkloniti dio razloga zašto poslodavac ženu ne želi na radnom mjestu, nema nikakvog razloga da to ne bismo ugradili ovdje, da Zavod snosi te troškove, Zavod to isplaćuje, isključili smo poslodavca, smanjili smo, skratili skratili smo administrativni put i učinili smo puno toga boljega. Dakle, uz ove nejasnoće koje smo istaknuli imamo kažem i taj prijedlog za koji smatramo da bi bio puno bolji, mislimo da bi bio i u funkciji realizacije pronatalitetne politike koju Hrvatska deklarativno zastupa i o tome bi se trebalo razmišljati. invalidnosti. Ja bih rekla u jednoj rečenici – hvala Bogu da smo nakon dva mjeseca i tu prihvatili primjedbe i moga kluba i kluba oporbenih stranaka. Upravo smo to ukazivali, da će radnik za kojeg je pokrenut postupak utvrđivanja invalidnosti mjesecima, karikirala sam, rekla sam pa zabilježeni su slučajevi da je utvrđivanje invalidnosti trajalo i godinama, da će biti bez ikakvih primanja. To nije dopustivo. Tada i u to vrijeme nije se slagalo s našim stavovima, nije se slušalo ono na što smo ukazivali, no evo sada u ovom prijedlogu imamo malo poboljšanje, ne idealno rješenje, a koje bi bilo idealno rješenje mogla bih se pozvati na izlaganje kolege Arlovića, ali u svakom slučaju mali pozitivni pomak jest gospodine ministre, nadamo se da ćete prihvatiti ovo naše razmišljanje, da ćete u tom u tom smjeru tražiti rješenja u sljedećim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju pa makar to bilo evo i već na idućoj sjednici koja će započeti 8.11. Hvala. Poštovana zastupnica Vesna Škulić, izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Čini mi se da je ovo stvarno uvod u izmjene i dopune ovog Zakona o zdravstveno obveznom zdravstvenom osiguranju. Znamo koliko smo dugo čekali paket zakona o zdravstvenom osiguranju koji je prošao predčitanje, pa je vraćen na doradu u Vladu, pa prvo čitanje, zatim su osnovane radionice u kojima su sudjelovali mnogi zainteresirani da bi zakon kako je rekao gospodin Ljubičić bio što kvalitetniji i u prilog siromašnima i socijalno osjetljivima radi lakšeg ostvarivanja zdravstvene zaštite. Nažalost, u te radionice nisu pozvani predstavnici udruga osoba s invaliditetom. To sam već vas gospodine ministre i upozorila, kada se raspravljalo o ovim zakonima po odborima. Poznato nam je da su osobe s invaliditetom najugroženija grupa građana, da žive u siromaštvu ili na granici siromaštva, da spadaju u teško zaposlivu kategoriju, da im Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ne pomaže baš puno u zapošljavanju jer je Fond u šest mjeseci ove godine potrošio samo milijun kuna od predviđenih 37 milijuna kuna za cijelu godinu. Većini osoba s invaliditetom su jedini prihodi novčane naknade za nezaposlene, sredstva za pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu ili osobna invalidnina. Također nam je svima poznato da su osobe s invaliditetom često korisnici zdravstvenih usluga i svaki odlazak liječniku puno košta. Zbog nepostojanja službi podrške, zbog neprilagođenog prijevoza osobe s invaliditetom su primorane plaćati pomoć druge osobe, između ostalog i za odlazak liječniku. A upravo ova socijalna primanja ulaze u prihode. To je jedan od doista ciničnih članaka. U članku 23. ovog zakona pod prihode se smatraju svi primici koje obitelji ostvare na ime dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, imovine, imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primitci ostvareni prema posebnim propisima, pa se nastavlja dakle ovaj famozni članak 25. U prihod iz članka 23. ovog zakona uračunava se: naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad, odnosno bolovanje, naknada za rodiljni dopust, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, pomoć za uzdržavanje, doplatak za pripomoć u kući, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplataka za pomoć i njegu, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, inače napominjem da civilni invalidi nemaju pravo na ortopedski doplatak, samo invalidi Domovinskog rata, osobna invalidnina, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvarena prema posebnim propisima, itd. Interesantno je da je ovaj članak proučen ispod žita u drugom čitanju. U prvom čitanju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju je pisalo da sva ova socijalna primanja ne ulaze u prihode. Zbog toga je nastao šok među osobama s invaliditetom nakon pooštravanja kriterija za ostvarivanje upravo ovih primanja nakon ukidanja prava na oslobađanje plaćanja PDV-a na kupnju automobila podlog ukidanja prava na naknadu putnih troškova za odlazak u drugo mjesto liječenja tek pod pritiskom oporbe i javnosti Vladi je trebalo preko godinu dana da se to pravo vrati. Iskreno, strah me je da se upravo to ne dogodi s ovim člankom Zakona. Inače radi informacije mojih kolega osobna invalidnina iznosi tisuću kuna, naknada do zapošljavanja 280 kuna, doplatak za tuđu pomoć i njegu od 285 kuna do punog iznosa od 400 kuna. Također napominjem da jedno pravo isključuje drugo. Dakle, ne možete primiti osobnu invalidninu i naknadu do zapošljavanja ili recimo doplatak za tuđu pomoć i njegu i naknadu do zapošljavanja. Toliko o dostupnosti zdravstvu i socijalnoj osjetljivosti. Izgleda da su nam mjerila bitno različita i u onom što je dostupno, a i što je socijalno osjetljivo. Ovim još jednom potvrđujete moju tvrdnju da ste osobe s invaliditetom ignorirali prvo kroz sustav socijalne skrbi, a upravo to radite i sa sustavom zdravstva, a sve to vodi u siromaštvo i diskriminaciju. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić. Izvolite. **Ljubičić, Neven (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, meni je drago jer sam čuo zapravo i ako sam dobro shvatio, negdje baš nije bilo razumljivo da će zapravo podrška ovim izmjenama i dopunama biti u cijelosti. Ono što želim jasno reći da su ovo, i ponoviti zapravo da su ovo praktična rješenja. Šta znače praktična rješenja? Ni jedan zakon, pa tako niti ovaj ne može zapravo biti rješenje sada pa za ne znam koliko godina, iluzorno je to očekivati. Svako bolje rješenje koje ćemo imati, a koje će biti u korist naših građana i to je ono što je poanta nikad se nismo i nećemo opirati pa zato su zapravo te stvari ovdje. Pa nabrojat ću samo nekoliko stvari koje su zapravo posljedica i ovog Zakona, dakle koji smo evo u srpnju mjesecu donijeli i već se vide rezultati. Danas sam imao emisiju i nisam ja prezentirao te rezultate, prezentirala je televizija nezavisno od nas značajno skraćenje listi čekanja zahvaljujući odredbama ovog Zakona. Dostupnost lijekova. Po prvi puta svi lijekovi u Hrvatskoj su jednako dostupni za sve kategorije građana, a lijekovi koje jednako imamo i u Francuskoj i u Belgiji i u Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama imamo konačno i u Hrvatskoj i reći ćemo dosta je bilo da mediji, da ne znam tko organizira dobrotvorne akcije da bi se prikupilo za lijek. To vrijeme ne želimo da nam se vrati i upravo je to posljedica ovog Zakona. Programi prevencije. Pa to je nešto što je ključno. Bez toga apsolutno niti hrvatsko zdravstvo, ni jedno zdravstvo praktično ni u Europi niti svijetu ne može ići naprijed, opet proizlazi iz ovog Zakona. I još samo jedan podatak, mislim da bi se i same trudnice jako ljutile da ih stavljamo u socijalnu kategoriju. Ja ću reći da je to posebna, Bogom dana kategorija, populacijska kategorija, nemojmo o tome govoriti kao socijalnoj. To je posebna kategorija, želimo im dati apsolutno sve ono što treba. Pa jesmo li dali? Nacionalna populacijska politika više nego dosta govori. I evo gospodin Arlović, poštovani gospodin zastupnik Arlović je rekao dakle i nekoliko riječi o listi lijekova. Kazao je da govori kao laik i to podržavam da govori kao laik, lijepo da je to rekao jer našu listu lijekova zapravo je krojila struka. Naši doktori su krojili listu lijekova i oni će krojiti listu lijekova i to je ono što stalno govorimo da zdravstvo mora biti iznad politike i zato će listu lijekova krojiti struka, a ne administracija. I na kraju samo još jedan mali podatak. Evo jučer sam dobio informaciju da je Francuska, evo može se provjeriti, da je Francuska krenula u izradu nove liste lijekova